Uvodno će prijedlog obrazložiti zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova gospodin Joško Klisović. Izvolite. Gospođo potpredsjednice, uvaženi saborski, zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vanjskim poslovima kojim se usklađujemo sa pravnom stečevinom Dopune se odnose na pružanje diplomatsko konzularne zaštite građanima Europske unije jedne države članice Europske unije od strane diplomatskih konzularnih predstavništava druge države članice. Riječ je samo o dopunama Zakona, dakle, ne i o izmjenama jer se ni jedan članak niti stavak postojećeg zakona ne briše i ne mijenja. Nego se iza članka 14. i članka 15. dodaju novi članci. ugovori Unije. Odredbom članka 23.ugovora o funkcioniranju EU prepisano je da svaki građanin EU na državnom području treće zemlje u kojoj država članica EU čijom državljanin nema predstavništvo ima pravo na zaštitu od strane diplomatskih i konzularnih tijela bilo koje države članice pod istim uvjetima kao i državljani te države. Dakle danom pristupanja RH EU Hrvatskoj diplomatskoj misiji i konzularnim uredima a to su odluka predstavnika Vlada država članica koja je donesena na sastanku Vijeća 19. prosinca 95. godine, u vezi zaštite građana Europske unije u diplomatskim i konzularnim predstavništvima kao i odluka predstavnika ne razumije./…, članica koja je donesena u vijeću 25. lipnja 96. godine a odnosi se na uspostavu hitne putne isprave. Prvom odlukom utvrđuju se konzularne funkcije koje se pružaju državljanima druge države članice, te se propisuju uvjeti pod kojima diplomatska misija i konzularni ured jedne države članice EU može dati novčanu pozajmicu državljaninu druge države članice. Kako u Zakonu o vanjskim poslovima ne postoji, sadašnjem zakonu odredba koja bi regulirala uvjete davanja novčane pozajmice hrvatskom državljaninu pojavila se potreba i za uređenjem tog pitanja i u odnosu na državljane Hrvatske. Stoga se osim usklađivanja s odredbama odluka iz 95. godine koja se odnosi na pružanje konzularne zaštite i pomoći a iznimno i davanje novčane pozajmice državljaninu druge države članice Europske unije propisuju uvjeti pod kojima se hrvatskom državljaninu može dati novčana pozajmica. Drugom navedenom odlukom određuju se uvjeti pod kojima se državljanima drugih država članica Europske unije izdaje europski hitni putni list za povratak u zemlju. To se pravo odnosi samo na građane Europske unije, znači ostalih država, jer će za hrvatske državljane, naše diplomatske misije i konzularni uredi i dalje izdavati hrvatski putni list. Kada je riječ o samom tekstu zakona dopune su sljedeće. U članku 1.a navode se odluke s kojima se usklađujemo, to su ove dvije odluke koje sam maloprije spomenuo. Iza članka 14.dodaju se dva nova članka koja se tiču hrvatskih državljana. Tako se u članku 14.a načelno propisuje mogućnost za državljane RH da kao građani države članice EU konzularnu zaštitu i pomoć zatraže i u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu druge države članice EU pod uvjetima propisanim njihovim nacionalnim zakonodavstvom. Istako tako propisuju se uvjeti pod kojima se olakšava povratak u RH odnosno daje novčana pozajmica državljaninu RH koji se u inozemstvu nađe u nevolji, a takvim se zahtjevom obrati diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH. Danas Danas u raspravi u Odboru za Hrvate u inozemstvu bila je jedna sugestija što se tiče stavka 2.članka 14.b, a to je da se riječ odlaganje u drugoj alineji koja kaže odlaganje povratka bi moglo uzrokovati ozbiljne posljedice po njegove interese, zamjeni riječju odgađanje. Nakon konzultacija sa lingvistima mislim da možemo prihvatiti prijedlog Odbora za Hrvate u inozemstvu. Sljedeća dopuna je iza članka 15.dodaje se jedan novi članak koji se tiče načina pružanja konzularne zaštite državljana država članica EU. Načelno se određuje da će se pružati zaštita kako je uređeno relevantni9m odlukama, a onda se kao posebni oblici zaštite izdvajaju pomoć kod smrtnog slučaja, pomoć u slučaju ozbiljne nesreće ili ozbiljne bolesti, pomoć u slučaju pritvaranja ili uhićenja, pomoć žrtvama nasilnih kažnjivih djela, pomoć i … državljana država članica EU u nevolji. To su konzularne usluge koje u principu ne trpe odlaganje i treba ih odmah provesti. Člankom 4.zakona je predviđeno da će ministar vanjskih poslova ovdje se slijedila terminologija zakona iz '96.godine, znamo da je danas ministrica donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona provedbenih propisa. Provedbeni propis bit će pravilnik kojim će se podrobnije propisati sadržaj isprave kojom se državljanima RH kojim se obvezuje na povrat pozajmice zatim uvjete utvrđivanja posebno opravdanih slučajeva, kada glavni tajnik ministarstva može donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju obveze povrata pozajmice te postupovna pravila o načinu promjere odluke s kojima se usklađujemo.

Ne. Otvaram raspravu. Počet ćemo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Gordan Jandroković. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministrice. Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje ovog zakona ovih dopuna. Ali prije toga htio bih reći da kada sam vidio u dopunama dnevnog reda da ide Zakon o vanjskim poslovima ponadao sam se kao i većina mojih kolega da se radi o jednom sveobuhvatnom tekstu s obzirom da se radi o novim okolnostima da Hrvatska postaje punopravna članica EU, da će se zbog toga mijenjati vjerojatno i ustroj ministarstva, da će se određene funkcije koje su do sada bile možda na nekim drugim mjestima u Vladi locirati u Ministarstvu vanjskih poslova, neke druge pak iz ministarstva u neka druga državna tijela. S obzirom da postoji nacrt zakona već više od dvije godine, a ide i prema trećoj godini očekivali smo da ćemo zajedno sa Zakonom o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade u europskim pitanjima dobiti novi Zakon o ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Nažalost, to se nije dogodilo pa evo korisnim ovu priliku da pitam zamjenika ministrice što se događa s tim zakonom da li je on planiran da li će se u nekoj bliskoj budućnosti i naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Žao nam je što Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade tek sada mjesec dana prije ulaska u EU ustvari dolazi na naše klupe. Mi smo ga počeli pripremati na Odboru za europske integracije, onda se iznenada taj zakon našao u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji odjednom postaje nositelj tog zakona, tako da se radi o jednoj zbrci. Nadam se da ta zbrka neće dovesti do problema u donošenju toga zakona jer bez njega ne možemo funkcionirati kao punopravna članica EU ali ali žao nam je u Klubu zastupnika HDZ-a da nismo oko toga radili efikasnije i kvalitetnije. No što je tu je s naše strane nastojat ćemo koliko god je to moguće konstruktivno pridonijeti donošenju toga zakona kako bi bio efikasan ali i iako tako kako bi pomogao Hraskom saboru a ojača svoju ulogu ne samo kako kontrolni mehanizam nego kao i tijelo koje će imati aktivnu ulogu u europskim politikama RH. Što se Što se tiče konkretnog zakona kao što sam rekao Klub zastupnika HDZ-a će ga podržati. Ovo je ustvari vidljiva, konkretna, pozitivna novost koja se tiče RH i naših državljana jer će za konzularne usluge moći potražiti pomoć diplomatsko-konzularnim misijama zemalja članica EU u svakoj zemlji gdje RH nema svoje diplomatsko konzularno predstavništvo i stoga se radi svakako o unapređenju pravne sigurnosti naših građana u drugim odnosno u trećim zemljama. Isto tako siguran sam poznavajući Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da su službe koje su zadužene za tu problematiku u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH spremne i kapacitirane za provođenje ovog zakona, tako da vjerujem da ćemo i mi biti ti koji će ako bude potrebe naravno pružati pomoć ostalim državljanima zemalja članica EU. Drago mi je da polagano usklađujemo svoje dokumente i u ovoj problematici koja se tiče vanjskih i europskih poslova. I u tim, u tom segmentu svakako da će Hrvatska demokratska zajednica svojim iskustvom, znanjem koje smo stekli kroz pregovarački proces nastojati pomoći Vladi koliko god to bude moguće. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovanom Jandrokoviću. Pozivam kolegicu Melitu Mulić da izloži stajališta Kluba SDP-a. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministrice vanjskih i europskih poslova, kolegice i kolege. Kao što je rekao zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova pred nama je Prijedlog zakona o dopunama zakona o vanjskim poslovima. I podsjetiti ću da je trenutni i važeći zakon o vanjskim poslovima na snazi od 1996. godine, dakle HDZ-ova Vlada je imala barem 17 godina i takvih posljednjih 8 da taj zakon promijeni. S obzirom na najave prve potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske da vrlo skoro ide u proceduru izmijenjen i kompletan, potpuno novi Zakon o vanjskim poslovima, Klub SDP-a upravo podržava tu najavu jer zaista ukoliko imate jedan zakon već 17 godina a mnoge stvari su se promijenile, dakle krajnje je vrijeme da ga i dobijemo. Iako se ovdje dakle radi o pravnom usklađivanju ja ću iskoristiti ovu priliku da pojasnim i neke stvari o konceptu europskog građanstva jer upravo ove dopune Zakona o vanjskim poslovima tiču se pojedinih segmenata toga a ove godine Europska komisija obilježava europsku godinu građanstva. Zašto je to tako važno? Zato što je važno baš u kontekstu ulaska Hrvatske u Europsku uniju kao i onih pozitivnih posljedica koji će se odraziti na hrvatske građanke i građane jer se često puta pitamo što nam to donosi. A jednako tako niti državljani država članica Europske unije o tome nisu dostatno informirani. Dakle, sam koncept europskog građanstva kako je definiran ugovorom iz Maastrichta, novi institut u europskom pravu. I do sada je bio potpuno nepoznat u međunarodnom pravu. Njime se ne zamjenjuje nacionalni koncept građanstva već se nadopunjuje. Jedna od stvari na koji ovim konceptom europski građani, odnosno državljani imaju mogućnost a sutra i hrvatski upravo pravo na diplomatsku odnosno konzularnu zaštitu na teritoriju tamo gdje država, gdje Republika Hrvatska nema svoju mrežu diplomatsko konzularnih predstavništva. Ali neka druga prava kao što je dakle ovo pravo ulazi i u koncept europskog građanstva i pravo na slobodno kretanje i prebivanje na području država članica, pravo da se podnose peticije Europskom parlamentu, pravo da se potužuje Europskom ombucmanu ali i pravo da se obraća institucijama Europske unije na hrvatskom jeziku te da dobiju odgovore tih istih institucija na hrvatskom jeziku. S obzirom da se hrvatsko zakonodavstvo Prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o vanjskim poslovima usklađuju sa temeljnim dokumentima Europske unije što je i naša obveza preuzeta potpisivanjem ugovora o pristupanju odnosno njegovim stupanjem na snagu. i s obzirom na to da ovim dopunama Zakona omogućavamo kako hrvatskim građanima i građankama uživanje ovih prava ali u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država članica ovaj zakon odnosi se i na same državljane, država članica Europske unije i zbog toga će Klub SDP-a podržati ovaj Zakon. Što zapravo to konkretno u praksi znači. Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europskoj uniji, Hrvatskoj diplomatskoj misiji i konzularnom uredu mogao bi se dakle sa zahtjevom za pružanjem konzularne pomoći i zaštite obratiti državljanin druge članice U tom smislu postoji potreba za jasnijim određivanjem konzularnih funkcija koji državljaninu druge države članice Europske unije može pružiti hrvatska diplomatska misija. Mi imamo 73 diplomatsko konzularna predstavništva, pri tome ne uračunavam počasne konzule te različite misije po svijetu. I primjerice jedna od njih gdje se one naravno one otvaraju, otvaraju se tamo gdje imamo hrvatsko iseljeništvo dakle u zemljama gdje hrvati tijekom desetljeća ili čak stoljeća emigrirali, tamo gdje imamo posebno značajne gospodarske, kulturne i političke veze. Jedno od takvih je recimo Čile i ukoliko se u Čileu zatekne državljanin bilo koje druge države članice koja nema svoje rezidentno veleposlanstvo naša diplomatsko konzularna konzularna misija dužna je pružiti mu pomoć ali dati mu i novčanu pomoć u slučaju dakle da ostane bez putovnice, odnosno osnovnih dokumenata kao i novaca. S obzirom da naše diplomatsko konzularna predstavništva nisu mogle davati pomoć hrvatskim državljanima ukoliko su ostali bez novca a našli su se negdje u svijetu prijedlog dopuna zakona popunjava i tu pravnu prazninu. Dakle, osim što ćemo štititi državljane i davati im mogućnost novčane pomoći uz povrat te novčane novčane pomoći državljanima država članica Europske unije, na to će imati pravo i hrvatski državljani. Te stvari je, dakle kada su u pitanju sami kriteriji dodjele novčane pozajmice u prijedlogu zakona je definirano da će se unutarnjim pravilnikom Ministarstva vanjskih i europskih poslova to pobliže urediti i definirati i iz toga jednako tako podržavamo najavu da to budu što kraće vremenskom roku od 30 dana. Kao što sam već uvodno istaknula raduje nas i pozdravljamo najavu novog Zakona o vanjskim poslovima, …/Govornik se ne razumije./… ćemo podržati i ove predložene dopune Zakona o vanjskim poslovima. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na redu je Klub HNS-a i poštovani kolega Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče. Klub Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata podržati će ovaj Prijedlog izmjena Zakona o dopunama Zakona o vanjskim poslovima. Pred nama je još jedan zakon koji nas približava zajedničkom radu i djelovanju sa svim ostalim članicama Europske unije.

Proces pristupanja Hrvatske EU bio je vrlo dug i vrlo težak ali je svojim sadržajem učinio Hrvatsku boljom i efikasnijom državom, a njezine institucije učinkovitijim i vjerodostojnijim. Za mjesec i tri dana od danas Hrvatska potaje 28.članicom EU i velika je zasluga odnosno najveća je zasluga hrvatskih građana koji su ako smijem tako reći otrpili najviše sve institucionalne i zakonske promjene, ali isto tako uvjeren sam da će i hrvatski građani od ulaska Hrvatske u EU imati najviše koristi. Ulazimo u zajednicu najbogatijih i društveno najrazvijenijih zemalja na svijetu. Zakonom o potvrđivanju ugovora između svih država članica EU i RH o pristupanju RH EU propisano je da će se stupanjem na snagu ugovora o pravnom sustavu RH preuzeti izvorni ugovori Unije. Odredbom članka 23.ugovora o funkcioniranju EU prepisano je da svaki građanin EU na državnom području treće zemlje u kojoj država članica EU čijom državljanin nema predstavništvo ima pravo na zaštitu od strane diplomatskih i konzularnih tijela bilo koje države članice pod pod istim uvjetima kao i državljani te države. Dakle danom pristupanja RH EU Hrvatskoj diplomatskoj misiji i konzularnim uredima mogao bi se zahtjevom za pružanjem konzularne pomoći i zaštite obratiti državljani druge države članice EU. Stoga postoji potreba za jasnim određivanjem konzularnih funkcija koje državljaninu druge države članice EU može pružiti Hrvatska diplomatska misija i konzularni ured. Stupanjem na snagu ovog zakona hrvatsko zakonodavstvo uskladit će se s pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na potrebu pristupanja diplomatskih misija i konzularnih ureda RH prema zahtjevima državljana drugih država članica EU za pružanjem konzularne zaštite i pomoći. Tako će se svima koji to zatraže od naših predstavništava pružiti konzularna zaštita i pomagati državljaninu druge države članice EU. Ovim zakonom propisuju se i uvjeti pod kojima diplomatska misija i konzularni ured jedne države članice EU može dati novčanu pozajmicu državljaninu druge države članice. Također pod uvjetima propisanim ovom odlukom državljanima drugih država članica EU izdavat će se europski hitni putni list za povratak. ovim zakonom se olakšava i pojednostavljuje život svih građana EU pa tako i građana RH. Hvala. Zahvaljujem vam. Stavove kluba HDSSB-a predstavit će poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Kako je već rekao potpredsjednik da čujemo stavove HDSSB-a, pa nema se što reći osim što ćemo zakon prihvatiti u ovom predloženom obliku odnosno dopune zakona. Jasno je da je EU određena zajednica država njih 28 i da će svaka država u svom konzularnom predstavništvu pripomoći fizičkom licu koje se nađe bilo u nevolji bilo u potrebi da zatraži zaštitu konzularnog predstavništva bilo koje od država članica EU koje ukoliko ne postoji i sam recimo ako je to Hrvat u pitanju ukoliko ne postoji hrvatsko konzularno predstavništvo ili pak obrnuto ako postoji bilo koje drugo. Jasno je da se radi o reciprocitetu potpunom svake od država članica i postoje uvjeti odnosno situacije pod kojima se to događa. Dakle u članku 15.a to je pomoć kod smrtnog slučaja, pomoć u slučaju ozbiljne nesreće, ozbiljne bolesti, u slučaju pritvaranja ili uhićenja, pomoć žrtvama nasilnih kažnjivih djela, pomoć i repatrijacija državljana članica EU u nevolji, gubitak putovnice ili nestanak putovnice. Kada se svako od konzularnih predstavništava izdaje europski europski hitni putni list za povratak u zemlju odakle potječe tako da se puno govorancije i čitanja ovoga što ovdje piše nema nema se što o tome govoriti i jasno da će klub HDSSB-a prihvatiti ovaj prijedlog zakona o dopuni Zakona o vanjskim poslovima s Konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepo. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Za riječ se javio poštovani kolega Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani zamjeniče ministra. Vezano za današnji prijedlog izmjena zakona o dopuni Zakona o vanjskim poslovima, mislim da se moram priključiti stavu kolege Jandrokovića koji je u ime kluba govorio o očekivanjima za cjelovitu izmjenu Zakona o vanjskim poslovima, osobito sada samo dana prije članstva u EU i budući da znamo da se već nekoliko godina radi na novom nacrtu Zakona o vanjskim poslovima i da je ovo možda bila prigoda da se i taj zakon ne samo ova ova usklađenja sa dvije odluke koje se odnose na konzularna pitanja stavi na dnevni red Hrvatskoga sabora. Naime, mislim da je važno prepoznati koliku konkretnu koristi ove izmjene zakona, a prije svega članstvo u EU donose za hrvatske građane. Činjenica da je diplomatska mreža Republike Hrvatske, možemo to slobodno to tako reći na globalnoj razini srednje veličine. I konzularna zaštita koju pružaju naše diplomatske misije i konzularni uredi je solidna s obzirom na veličinu Republike Hrvatske. Međutim, članstvom u Europskoj uniji mi dolazimo u jednu povoljniju situaciju za naše građane bez obzira u kojoj zemlji se nalaze. Naime, nekoliko je velikih država članica Europske unije usvojilo politiku tzv. univerzalne diplomatske prisutnosti. To su velike zemlje članice koje imaju diplomatsku mrežu praktički u svim zemljama svijeta. Mi smo do sada mogli bilateralnim ugovorima dogovarati da neke od tih zemalja koje su prisutne u onim zemljama gdje mi nismo pruže odgovarajuću konzularnu pomoć našim državljanima u situacijama koje su često izazvane nekakvim ratnim stanjem, kriznim situacijama, potrebama za repatrijaciju. Bili smo svjedoci u nekoliko navrata u posljednje vrijeme kriznih situacija gdje Hrvatska ili je imala diplomatska predstavništva ili su bila zatvorena potreba za određenim angažmanom za hrvatske državljane je i dalje bila vrlo prisutna od Sirije, pa Libije nakon zatvaranja i sličnih situacija. ovaj zakonski okvir pruža jednu sigurnost državljanima Republike Hrvatske bez obzira u kojoj zemlji, u bilo kojem trenutku i bilo kakvoj krizi na bilo kojem kontinentu se nalaze. I to je jedna velika dodana vrijednost konzularnoj zaštiti. Mi do sada se sa tim kriznim upravljanjem van granica Republike Hrvatske bavimo prilično ad hoc. Činjenica je da ćemo morati i u okviru sustava suradnje unutar EU razvijati puno stabilniju, redovitiju komunikaciju s onim zemljama koje ovakvu operaciju kriznog upravljanja van njihovih granica vode 7 dana tjedno 24 sata na dan. Mi smo to do sada radili uz puno napora, ja se pri tome zahvaljujem nizu kolega u službi vanjskih poslova koji su odradili sjajne zadatke i pomogli hrvatskim državljanima u nekoliko ranijih situacija jer rijetko imamo prigodu to spomenuti u Hrvatskom saboru a mislim da to oni svakako zavrjeđuju. I zato smatram da su ove izmjene kada je riječ i o zaštiti državljana Republike Hrvatske i o zaštiti državljana članica Europske unije tamo gdje mi imamo predstavništva, možda neke članice nemaju što je isto tako slučaj sa nekim manjim državama članicama. I mislim da će i Hrvatska tu moći dati svoj doprinos konzularne zaštite ovih nekoliko precizno navedenih slučaja u alinejama novoga članka 15.a Zakona o vanjskim poslovima. Međutim, ono što bih također htio danas istaknuti uz ovu generalnu opasku da bi bilo dobro da imamo novi Zakon o vanjskim poslovima što prije na stolu jedno drugo pitanje koje također povezano sa članstvom u Europskoj uniji a to je pitanje statusa državnih službenika pa i hrvatskih diplomata u slučajevima da oni budu sekundirani u institucije Mislim da je ovo pitanje kod kojeg trenutno postoji praktički jedna pravna praznina. Zakon o vanjskim poslovima o takvoj mogućnosti s obzirom da je on još iz 1996. ne govori praktički ništa. Koliko je meni poznato jedina zakonska odredba koja se referira na mogućnost upućivanja na rad izvan državne službe i to u međunarodne organizacije je članak 81. stavak 1. Zakona o državnim službenicima. Međutim, mislim da je za novu okolnost a okolnost je članstvo u Europskoj uniji i činjenica da će Hrvatska sekundirati ljude evo vrlo je to jasno i u sam kabinet budućega člana Europske komisije da ne govorimo drugim institucijama Mislim da moramo pronaći i definirati puno precizniju pravnu osnovu od ove koja postoji ovdje. I moje je mišljenje da bi to bilo jako dobro uraditi prije članstva da se njihov radno pravni status regulira budući da nitko tamo ne ide zauvijek svi su oni odabrali put državne službe kao svoj karijerni put. I smatram da ne bi bilo dobro sada donositi rješenja koja će se temeljiti samo na ugovornom sporazumu sporazumu između dakle djelatnika i institucije. Već da nam je potrebno jedno cjelovito zakonsko rješenje koje će onda omogućiti svojevrsnu svojevrsnu mobilnost u karijeri ne samo u ovom trenutku nego gledano u budućnosti gdje su mnoge države niz svojih službenika sekundirale u institucije Europske unije, oni bi se vraćali, odlazili u druge međunarodne organizacije. Mislim da je sada prigoda da na jedan sveobuhvatan način reguliramo taj problem koji sam siguran se već sada postavlja pred dakle vodstvo ministarstva i tajništvo a koje zahtjeva po meni jednu vrlo preciznu i jasnu pravnu osnovu koja će pomoći i međunarodnom pozicioniranju Republike Hrvatske jer smo mi u fazi da nam je sada potrebna jedna precizna politika kadrovskog planiranja u međunarodnim organizacijama. To je jedna tema o kojoj smo u užim krugovima raspravljali tijekom proteklih godina. Međutim, ako gledamo rezultate sve što se dogodilo u smislu pozicioniranja na najvišim razinama dogodilo se više osobno a manje sustavno. A sada kada zaokružujemo međunarodni položaj Republike Hrvatske mislim da je dobro da riješimo prije svega pravni temelj a nakon toga da se jednim sustavnim planiranjem pa onda i angažmanima, političkim kontaktima, lobiranjem stvori jedna mreža hrvatskih međunarodnih službenika koji će sigurno u svojim aktivnostima, odgovornostima koje budu imali i redovito ispunjavali u interesu organizacije ili misije misije na koju jesu znati biti dodatna vrijednost međunarodnom pozicioniranju Republike Hrvatske. I evo kao i što je rekao kolega Jandroković mi ćemo podržati ovu malu izmjenu zakona budući da je ona nužna premda su ove dvije odluke još iz devedesetih ali to je logično jel je to bilo ono vrijeme kada se nakon ugovora iz Maastrichta naglo razvijala suradnja između država članica u domeni konzularne zaštite i na neki način su se spojile aktivnosti tadašnjega drugoga i trećeg stupa EU smatram da je dobro da se i sada Zakon o vanjskim poslovima prilagodi ovim novim okolnostima. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Jandrokoviću složit ću se s vama da je potrebno donošenje novog Zakona o vanjskim poslovima, obzirom da sveobuhvatnost materije koju zakon obuhvaća nije moguće riješiti u kratkom roku. Ja vjerujem da iz onih naznaka koje prva potpredsjednica hrvatske Vlade gospođa Vesna Pusić kao ministrica vanjskih i europskih poslova dala naslutiti možemo očekivati uistinu jedan zakon koji će sveobuhvatno riješiti materiju Zakona Zakona o vanjskim poslovima odnosno vanjskih poslova. No vi ste me potakli na ovu repliku u trenutku kada ste rekli da ćete podržati male izmjene unutar ovoga zakona. Mislim da kada ste govorili o direktnoj koristi za državljane RH koje se dobiva ovom dopunom, znači ne govorimo ovdje o izmjenama kao što je rekao zamjenik ministrice nego o dopunama jer samo unosimo nove zakone i do sada ništa u zakonu ne mijenjamo, mislim da unošenjem članka 14.b koji se direktno tiče pomoći hrvatskim državljanima u situaciji kada se nađu u nevolji da im se osigura povratak u RH nije mala izmjena, nije mala stvar. Ja bih primjerice bila sretna da se tako nešto dogodilo ranije jer mi koji smo i članovi Odbora za Hrvate izvan Hrvatske jako dobro znamo da takvih situacija u svijetu dnevno ima. Isto tako znamo da ima i obitelji koje se rade tragedija nisu mogle vratiti u Hrvatsku radi nedostatnih financijskih sredstava za putnu kartu ili za putnu ispravu, da su možda ostali pod navodnicima ću reći "zatočeni u prekooceanskim zemljama". mislim da kada govorimo o ovim izmjenama svakako trebamo reći da su to velike izmjene koje će dati zaštitu našim državljanima, koji će omogućiti da se obitelji koje su možda doživjele tragediju u svijetu vrate u Hrvatsku kao hrvatski državljani i da ovdje nastave normalno živjeti. Ja smatram da je to velika izmjena i da zbog takvih velikih izmjena i ovih izmjena koje će donijeti pokrivenost kroz DKP-e članova i članica EU za sve hrvatske državljane koji nemaju to gdje mi nemamo naše DKP-e jest uistinu stvar koju treba podržati. Posavec Krivec niste možda slušali pažljivo cijelo moje izlaganje. Ja sam upravo naglasio kako su ovo krupne izmjene i koje će biti na veliku korist svim hrvatskim državljanima gdje god se oni nalazili zbog univerzalne prisutnosti prisutnosti diplomatskih mreža država članica. I nema nikakve dileme da su one u sadržajnom pogledu i u smislu dosega zaštite prava prije svega konzularne zaštite pa onda i nekakvih drugih slučajeva naročito repatrijacije u kriznim situacijama izuzetno velike. Ja sam koristio riječ male izmjene u smislu da mijenjamo samo dva članka Zakona o vanjskim poslovima o kontekstu šire višegodišnje rasprave potreba za cjelovitom izmjenom zakona. ovo se nije odnosilo na doseg zaštite prava nego na nomotehnički pristup jednoj fragmentarnoj izmjeni Zakona o vanjskim poslovima koji u ovom trenutku, a to je rekao i sam zamjenik ministra kada su zbog dosljednosti kolege danas 2013.ostavili riječ ministar u jednom od novih zakonskih članaka upućuje na zaključak da su slijedili tekst iz '96.godine. i vi ste jedno vrijeme koliko se sjećam radili u službi vanjskih poslova pa se sjećate zaista sada već pa ajde petnaestogodišnjih rasprava o eventualnim izmjenama ovog zakona ali u načelu se slažemo o korisnim i krupnim izmjenama ovoga zakona, vjerujem. Zahvaljujem. Završne minute ove rasprave pripadaju zamjeniku ministrice vanjskih i europskih poslova poštovanom Jošku Klisuoviću. Bila su postavljena dva pitanja, jedno se ticalo cjelovitog Zakona o vanjskim poslovima i drugo sekundiranja u međunarodnim organizacijama uključujući EU. Što se tiče cjelovitog zakona dakle ono što smo morali danas napraviti do 1.7.su ovi dodaci zakonu koje smo predložili koje ste vi podržali u raspravi i to je bilo nužno napraviti do 1.7. Cjeloviti tekst zakona nije bilo nužno do 1.7.poslati ali mi na njemu radimo i to je znate što do 1.7. nismo poslali da manje intenzivno na njemu radimo. To je jedan složeni zakon koji obuhvaća reguliranje kompletne službe vanjskih poslova i sustava vanjskih poslova ali i masu drugih stvari koje su od interesa građana kao što su ovaj o kojima ste danas raspravljali. Cjeloviti tekst zakona ja vjerujem da će biti dostavljen Saboru na jesenjem zasjedanju tako da ćete moći čim se vratite sa godišnjih odmora početi o njemu raspravljati. Mi svi znamo da ovaj zakon iz '96.spomenuli ste je na snazi, isto tako znamo da 15 kao što je rekao zastupnik Plenković o njemu raspravljamo o njegovoj potrebi da se donese novi i stvarno od 2000.godine koliko ja znam stalno govorimo o novim zakonima, puno je bilo novih nacrta a mi smo u izradi najnovijeg nacrta kojim želimo stvarno sveobuhvatno ovu materiju regulirati koristeći naša iskustva iz dvadeseterogodišnjeg rada praktički kao diplomacije, ali i iskustva drugih europskih država napraviti nešto što stvarno odgovara uvjetima u kojima ćemo se ubrzo naći, a to su uvjeti članstva u EU pri tome svakako jesmo konzultirali zadnji draft zakona koji je prije dvije godine napravljen. No kažem, nitko do sada nije još pustio zakon u proceduru i ja se nadam da ćemo mi to napraviti u jesen ove godine. Hvala.